Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги,

на 15 февруари 2022 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Закона: „Закон за изменение на Закона за пощенските услуги“.

господин Председател. Уважаеми колеги, ще взема думата по разглеждания Законопроект и по-конкретно по § 2. С оглед на всичко казано по тази тема в Комисията възникват няколко въпроса и тук очаквахме да има представител или на Министерството на транспорта, или въпросният ресорен вицепремиер, който конкретно за държавната политика в областта на пощенските услуги все още не е назначен. Очевидно темата не е много важна, след като никой от администрацията или от изпълнителната власт не е намерил време и не е счел, че това е важно, за да го коментираме тук. Това, което в Комисията стана ясно от разглеждания законопроект, че „Български пощи“ ЕАД вече е в патримониума на Министерския съвет и ще се управлява гореспоменатият законопроект, както казахме, в ресора на някой вицепремиер. Има няколко въпроса, за които обаче не става ясно какво всъщност правим? Въпросният § 2 урежда прехвърлянето на тази държавна политика от Министерството на транспорта на съответния вицепремиер, който, пак повтарям, ние не знаем. Ние решаваме този въпрос за провеждането, отново повтарям, на тази държавна политика, в който влизат не само държавният оператор „Български пощи“ ЕАД, а над 200 оператора в този сектор. Това е една дейност, която е огромна по своя обем, и ние прехвърляме към вицепремиер, който всъщност няма министерство, който няма нито административния капацитет, нито експертния капацитет да управлява тази дейност. Не получихме аргументи в тази посока. Попитахме за конкретния ресурс, който се споменава, и той е упоменат. Ще го цитирам, ако не се лъжа, беше около 90 милиона. Как ще се управлява този значителен финансов ресурс от вицепремиер, който няма министерство, който няма съответния капацитет и каква е целта на цялото това упражнение? Стигнахме в Комисията до заключението, че целта на това упражнение е да свалим отговорността от министъра на на транспорта, който всъщност е в конфликт на интереси, и да го прехвърлим към ресорния вицепремиер. Отново повтарям, без да има капацитет, без да има аргументи защо това се прави, а в същото време вероятно това ще бъде вицепремиерът по ефективно управление и тук възникват логичните въпроси. Как ние ефективно ще управляваме тази държавна политика в областта на пощенската услуга? Как ефективно ще управляваме „Български пощи“ ЕАД, която е институция в България с дългогодишна история? Как ще подобряваме тази услуга, когато прехвърляме и очакваме да има ефективно управление на тази услуга, отново повтарям, към ресорен вицепремиер, който няма административния и експертния капацитет това да се прави? Говорихме по тази тема и в Комисията и отново искам да Ви помоля, колеги, да не подкрепяте този законопроект по няколко причини. Ние правим това, за да прикрием един конфликт на интереси, от една страна. Чухме преди два месеца, ако не се лъжа, отново в Комисията и ще си позволя да повторя думите на министъра тогава при редовния блицконтрол, който спомен ще цитирам, каза, че той провел среща с въпросния вицепремиер. Едва ли това е било интервю за работа и му се сторило, че точно този човек ще свърши чудесна работа. Само че това, нали се сещате, че не ни е личната фирма, а това е държавна политика. Интересно как прецени министърът с един разговор, какви въпроси зададе на въпросния въпросния вицепремиер, какви отговори получи, за да прецени, че точно той ще се справи чудесно с тази държавна дейност, уважаеми колеги. За нас това остана тайна, но ще бъде интересно да разберем, пак повтарям, тук да има някой, който да отговори точно на тези въпроси, че не получихме и там, и тук не получаваме. Пак Ви питам: защо прехвърляме тази държавна политика там, където не ѝ е мястото? Защо прехвърляме тази важна държавна политика в един важен отрасъл, важно за икономиката, но важно и за услугата като цяло,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

На първо четене ние изказахме нашето несъгласие относно идеята пощенските услуги да бъдат премахнати от Министерството на транспорта и съобщенията и да бъдат дадени в ръцете на някой вицепремиер. Ние смятаме това за грешка.

защото, нека не забравяме, че именно той е собственик на една от най-големите спедиторски фирми в България. Ние смятаме, че с неговия опит той може да помогне както за изграждане на визия за пощенските услуги, така и за изготвянето на възстановителен план за „Български пощи“. Благодаря. Благодаря Ви, господин Димитров. Реплики към Никола Димитров има ли? Реплика от Халил Летифов. Заповядайте.

господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Господин Димитров, разбирам Вашата позиция, обаче искам да Ви попитам нещо. Знаете ли какво гласи всъщност § 3 от от Законопроекта относно чл. 14, ал. 1? „Министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с компетентните органи, ще продължава, както и досега, да определя условията и реда за използване на пощенската мрежа и извършване на пощенски услуги при бедствия или при въвеждане на режим военно положение, режим положение на война или режим извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Димитров.

Не виждам. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване анблок наименованието на Законопроекта, както е в редакция, предложена от Комисията по транспорт и съобщения, § 1 в редакция на Комисията и параграфи 2 и 3 в редакция по вносител. Гласували

§ 4: „§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения: 1. В текста преди т. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“.

По § 5 има предложение от Борислав Гуцанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5: „§ 5.

преди издаване или“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10 преди“, а думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет“. 2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 10“. 3. В ал. 4 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет“.“ Благодаря Ви, господин Гуцанов. Откривам дискусия по параграфи 4 и 5. Желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията, преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване параграфи 4 и 5, както бяха представени от Комисията, в редакция на Комисията по транспорт и съобщения. Гласуваме двата параграфа анблок.

§ 6: „§ 6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така: „(2) Изискванията за пощенската сигурност се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по чл. 10 след съгласуване с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

Благодаря, господин Гуцанов. Откривам дискусия по параграфи 14, 15 и 16. Желаещи за изказване има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията. Подлагам на гласуване Подлагам на гласуване параграфи 6, 7 и 8 – 6 е в редакция на Комисията, 7 и 8 са по вносител, гласуваме ги анблок. Гласували

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Откривам дискусия по параграфи от 9 до 13 включително. Желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

§ 14: „§ 14. В чл. 76 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерския съвет по предложение на заместник министър председателя по чл. 10“.“

Благодаря, господин Гуцанов. Откривам дискусия по параграфи 14, 15 и 16. Желаещи за изказване има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията.

предложение от Борислав Гуцанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14: „§ 14. Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Закона за пощенските услуги, запазват действието си. (2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. (3) Министерският съвет с постановление определя заместник министър-председателя по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и урежда правоотношенията, произтичащи от този закон, в 6 месечен срок от влизането му в сила.“

Благодаря, господин Гуцанов. Откривам дискусията по наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи 17 и 18. Има ли желаещи за изказвания?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

през 2020 г., № 109-00-1 от 11 май 2021 г. На заседание, проведено на 17 февруари 2022 г., Комисията обсъди Доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2020 г. На заседанието присъстваха председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Докладът се представи от господин Пламен Колев – председател на Националното бюро, който отбеляза, че в него са отразени статистически данни относно броя на лицата, които са били под контрол през отчетния период,

Специални разузнавателни средства са използвани във връзка с деяния по чл. 321 от НК – организирана престъпна група, чл. 354а от НК – наркотични вещества, чл. 234 от НК – акцизни стоки, чл. 195 от НК – кражби, чл. 301 от НК – подкуп, чл. 209 от НК – измама, Глава първа от особената част на НК – 181 броя, и други. Националното бюро е образувало 45 преписки по сигнали на граждани, като по 31 от тях е извършило проверки, при които не е констатиран случай на неправомерно прилагане на По 14 от сигналите не са отстранени нередности от страна на подателите им, поради което са останали неразгледани. По Закона за отговорността на държавата и общините за вреди е приключило дело,

Изложени са и съответните предложения за усъвършенстване на правната уредба на процедурите, свързани с използването на специални разузнавателни средства. В рамките на дискусията се включиха всички членове на Комисията. Господин Светлин Стоянов напомни, че външното наблюдение е СРС, господин Христо Терзийски информира, че през 2018 г. Европейската комисия е премахнала мониторинга над Република България като членка на Европейския съюз вследствие на заключение, че в нашата страна няма организирана престъпност. Госпожа Десислава Атанасова отбеляза, че в Доклада за 2020 г. Бюрото не е констатирало неправилно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, което е добър атестат за органите, които искат, разрешават и прилагат специални разузнавателни средства. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията с 9 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решение Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2020 г., № 109-00-1 от 11 май 2021 г.“

Благодаря Ви. Господин Председател, Уважаеми дами и господа народни представители! Представям Ви: „Годишен доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършена дейност през 2020 г. Докладът е приет на заседание, проведено на 7 май 2021 г., и в изпълнение на чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства – на 10 май 2021 г., и е предоставен на 45-ото народно събрание. Докладът бе представен и пред третата Европейска конференция на надзорните органи на 10 октомври 2021 г. Докладът отразява дейността на Националното бюро като независим държавен орган, наблюдаващ процедурите по искане, разрешаване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и унищожаване на информация, получена чрез тях. Усилията на Бюрото през 2020 г. бяха насочени към осъществяване на всеобхватно, навременно и постоянно наблюдение на процедурите по използване и прилагане на специални разузнавателни средства, отчитайки чувствителността на гражданското общество по отношение ограничаване на основните граждански права и свободи с тези тайни способи. През 2020 г. националното бюро е провело 45 заседания, като 12 от тях са чрез видеоконферентна връзка. С решение на Националното бюро през отчетния период е изменена и допълнена методиката за наблюдение и контрол на процедурите по Закона за специалните разузнавателни средства съобразно условията на извънредна епидемична обстановка, като се предвиди възможност да се осъществяват проверки и чрез изискване на информация от органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства и при необходимост да бъдат изискани копия на документи. разузнавателни средства са използвани по отношение на 3042 лица, изготвени са 5368 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които съдиите са постановили 5003 разрешения и 365 отказа.

С решение на Националното бюро бяха извършени 240 проверки на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства, от които 207 комплексни проверки за дейността, 31 инцидентни проверки по сигнали на граждани за незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства и 2 тематични проверки по възникнали казуси, свързани с прилагането на процедурите по Закона за специалните разузнавателни средства. Във връзка с констатациите от проверките на основание чл. 34е, ал. 1, т. 3 от Закона с цел подобряване режима за използване и прилагане на специални разузнавателни средства Националното бюро е дало две задължителни указания до органите по чл. 13 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства. Изпратени са 34 становища, препоръки и указания по прилагане на Закона във връзка с установени различни практики и пропуски от органите по чл. 13, чл. 15 и по чл. 20 от Закона,

което би довело до нарушаване на конституционно гарантирани права и свободи на гражданите. За подобряване на режима по използване на специални разузнавателни средства и последиците от тях, свързани със съхраняване и унищожаване на придобита чрез специални разузнавателни средства информация, Националното бюро изиска от всички органи по чл. 13, 15 и 34н и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства Висшият съдебен съвет, Върховният касационен съд и главният прокурор да изразят своето становище относно необходимостта от създаване на условия и ред за съхраняване и унищожаване на веществени доказателствени средства, които са изготвени от приложени специални разузнавателни средства. Обобщените становища и предложенията на органите са изпратени на ресорната комисия в Народното събрание. Националното бюро потвърждава позицията, изразена и в предходния отчетен доклад, за необходимост от приемане на изменения и допълнения в Закона за специалните разузнавателни средства и НПК. Към настоящия момент е формирана значителна практика по прилагането им, от която могат да се направят множество изводи за най-належащите промени. При обсъждане на промените от законодателя Националното бюро има готовност да участва с експерти и конкретни предложения. Процедури по Закона за специалните разузнавателни средства. Органи по член 13. Това са органите, които имат право да искат прилагане на специални разузнавателни средства.

средства са използвани по отношение на обекти за установяване самоличността на лица, за които е имало данни и основания да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление от изброените в Закона – чл. 12, ал. Разпределението на съответните органи по процедурите по чл. 12, ал. 1, т. 4 е, както следва: МВР – 85,78%; прокуратура – 12,28%, ДАНС – 1,78%.

В отделни случаи беше констатирано, че хипотезата на чл. 17 от Закона за специалните разузнавателни средства се използва с цел ускоряване стартирането на процедурата по прилагане на СРС. В резултат на дадените указания

Материалноправни основания за използване на специални разузнавателни средства. Използването на специални разузнавателни средства е допустимо за разкриване само на тежки умишлени престъпления, изрично посочени в чл. 172, ал. 2 от НПК и в чл. 3, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства. През 2020 г. СРС са използвани най-често във връзка с деяния по чл. 321 – организирана престъпна група – 2551 бр., или 51,11% от общия брой; чл. 354а

Сравнението показва, че и през 2019 г. най-често са използват специални разузнавателни средства във връзка с деяния по чл. 321 от Наказателния кодекс. При извършване на проверките Националното бюро установи, че на органите по чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства са постановени откази поради следните причини: искания на некомпетентен орган; искания, предоставени за произнасяне пред некомпетентен орган; искания за разкриване на престъпления, за които Законът не допуска използване на специални разузнавателни средства. Според Националното бюро подобни практики водят до нарушаване на Закона и създават предпоставки за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства, с което се нарушават конституционно гарантираните права и свободи на гражданите. В установените при проверките случаи, упражнявайки контрол за законосъобразност на процедурите, съдиите са постановили откази и специални разузнавателни средства не са прилагани. С цел недопускане на подобни случаи Националното бюро даде задължителни указания на органите по чл. 13 за стриктно спазване разпоредбите на Закона, както и за предприемане на конкретни действия по неговото прилагане. В изпълнение на тези указания заявителите са провели обучение на служителите, които извършват дейности по ЗСРС, и са засилили контрола по прилагането на Закона. Искания за прилагане на СРС във връзка с международното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Сравнително малката съдебна практика и спецификата на всеки един от случаите на трансграничното наблюдение на лица и обекти, различната правна уредба в областта

При проверките се установи, че прокуратурата трудно мотивира искането за използване на специални разузнавателни средства и не може да изпълни разпоредбите на чл. 34н, ал. 2 от Закона предвид ограничената информация, която се получава от компетентния орган на чуждата държава. Ако престъплението, за което се иска използване на СРС, не попада в обхвата на чл. 3 или чл. 34и от Закона, независимо от наличието на разрешение от съответния национален компетентен орган на молещата държава това не е достатъчно основание българският съд да разреши прилагане на специални разузнавателни средства на територията на Република включително и в случаите, когато това ще се извършва от служители на съответната държава. В тази връзка считаме, че е необходимо да се усъвършенства законодателството и да се разпише ясна и точна процедура за прилагане на специални разузнавателни средства на територията на страната при получаване на искане от съответните структури на чужди държави с цел недопускане нарушаване на националното законодателство и същевременно да не се възпрепятства разследването на престъпление. Органи по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства. Това са съдиите, които имат право да дават разрешение по искане за прилагане на специални разузнавателни средства. През 2020 г. в органите по чл. 15 от Закона са получени общо 5368 искания за лица и обекти. От тях са разрешени 5003. През годината по искане на главния прокурор са постановени 4 разрешения спрямо 2 лица, а по искания на ВКП по чл. 34н от Закона за специалните разузнавателни средства – 4 разрешения спрямо 3 лица. Постановен е и един отказ. И през 2020 г. Специализираният наказателен съд се е произнесъл по най-много искания – 55,74% от всички постъпили в съдилищата. Това, от една страна, води до повишаване на специфичната компетентност на съдиите, но от друга – до прекалено натоварване на съда, което е предпоставка за допускане на грешки. През 2020 г. съдиите са постановили откази в 365 случая. Основните причини за постановяване на откази се дължат на липса или недостатъчност на данните за съпричастност на лицето към описаната престъпна дейност; липса на данни за наличие на организирана престъпна група; липса на мотиви за невъзможност или изключителни трудности за събиране на необходимите данни без използване на специални разузнавателни средства; непосочване на постигнатите резултати в исканията за продължаване на срока. През годината съдиите, упражнявайки правомощието си, свързано с контрол за законосъобразността на процедурите, са постановили и 153 акта, в които частично са отказали оперативни способи, състави на престъпления или са намалили поискани срокове за прилагане на СРС. Резултати от Резултати от извършени проверки. При осъществяване наблюдението на процедурите Националното бюро установи отделни случаи, при които органът по чл. 13 не е спазил законоустановения срок за произнасяне

Националното бюро изиска становища от компетентните съдии и даде съответните указания за спазване на Закона. При извършени допълнителни проверки се установи, че тези проблеми са отстранени. господата народни представители с изводите. През 2020 г. Националното бюро продължи да упражнява

ако имат данни и съответни притеснения, че спрямо тях са прилагани незаконосъобразно специални разузнавателни средства. Националното бюро продължава да работи по реализиране на основните си стратегически цели, които имат задача да подобрят процедурите по искане, разрешаване и прилагане на специални разузнавателни средства. Националното бюро ще продължи да е двигател на процесите относно доразвиване на законовата уредба чрез съвместни инициативи с всички заинтересовани страни, свързани с усъвършенстване на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства, съхраняване и унищожаване на информацията, придобита чрез тях. Благодаря Ви. Господин

което чух, доста ме притесни. И ще кажа веднага защо. Защото от всичките тези много безлични и бездушни числа, цифри, данни и всичко останало има нещо, което е много притеснително. Беше споменато числото 181. 181 са случаите, в които са проследявани, записвани, подслушвани и така нататък хора, които според тези, които са искали, осъществявали процес на наблюдение и подслушване, може би са извършвали престъпление срещу Републиката по глава първа от Наказателния кодекс. Миналата година излезе една информация по медиите, между другото, уж секретно и така нататък – колко е секретно, в нашата държава всичко е ясно, но излезе информация за 131 от тези 181, ако не се лъжа, за хората, които всъщност са в този списък. От тези 131 обявени по медиите, който, между другото, списък не беше отречен от нито една от официалните български държавни институции, 25 бяха лица от ВЪЗРАЖДАНЕ, включително и аз, както и цялото ръководство на ВЪЗРАЖДАНЕ. Като казвам цялото, имам предвид цялото, заедно с още някои по-изявени наши активисти от страната. Всички до един. Не знаем за колко време, естествено. Продължаваме да търсим информация за това кой точно е решил, че трябва да бъдем подслушвани, продължаваме да търсим информация кой им е разрешил, на базата на какво. Защото примерно мога и аз сега така да реша – че цялото ни правителство се отчита в Американското посолство и трябва да подслушваме, като започнем от министър-председателя и минем през министрите, заместник-министрите, шефовете на агенции, на бюра, на служби и така нататък. Само че едва ли някой ще направи това нещо. Някой някъде решава, че определени фигури заради тяхната политическа дейност трябва да бъдат подслушвани и те се подслушват. И след това Вие ни карате тук сега в момента, четейки протоколно, разбира се, всичко това, което чухме, да го одобрим, да го приемем. Кое да приемем? Да приемем това, че в България е нормално да се подслушват хора заради тяхната политическа дейност, че извършвали престъпления срещу Републиката, защото не одобряват дейността на българското правителство? Аз искам да напомня на всеки един от тук присъстващите, че правителството, Републиката и българският народ са три различни неща. Понякога имат временни засечки, но много често се разминават. Както и в момента, в конкретния този случай. За нас тази информация е много важна, и не само за нас, разбира се, защото ние трябва да знаем в името на демократичните принципи, правила и норми кой точно е разпоредил това, как точно е приключило, къде точно са тези материали? Защото нали всички знаем, че като се подслушва, се подслушва всичко – лични разговори и всичко останало? Да не стане така, че след примерно две, три, пет години да започнат да идват флашки, пък и не само на нас. Аз, доколкото знам, и други хора има, които са подслушвани, тук в тази зала. Ето това е важен въпрос, който трябва да си зададем тук и да не допуснем да мине ей така, протоколно, просто защото е точка някаква си там в дневния ред, то и без това залата е полупразна, с новите правила за решенията и начина, по който се определя кворумът, и с 35 човека може да се вземе решение, никакъв проблем няма, всичко е шест. Ето това са важните въпроси, на които ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще искаме да получим отговори. Докато не получим тези отговори, няма не само да подкрепим този доклад в момента, или отчет, а ще настояваме да станат публично известни фактите за всички тези обстоятелства, които от миналата година насам интересуват общественото мнение – кой и защо се разпореждаше да бъдат подслушвани граждански активисти, политически лидери, функционери, активисти? Защото така правят в някои държави, които ние наричаме недемократични. Обаче когато става дума за България, защото сме член на Европейския съюз и сме част от евро-атлантическия консенсус, цитирам тук някои родни доморасли евроатлантици, значи няма проблем. Това ние няма да го допуснем повече и ще настояваме за отговорност, всяческа, на хората, които са го провеждали, защото тази практика трябва да се прекрати веднъж завинаги. Благодаря.

Благодаря Ви. Господин Председател, уважаеми господин Колев, уважаеми колеги! Разглеждаме Годишния доклад за 2020 г. И на Комисията, когато го обсъждахме, аз казах, че това е твърде закъсняла информация, но не по вина, разбира се, на Комисията за контрол върху специалните разузнавателни средства, а по вина на легислатурите на Народното събрание. Защо? Защото, ако този доклад беше разгледан през миналата година, както повелява Законът и съгласно изискванията на Закона, той се разглежда в следващата година от парламента, тогава щяха да станат ясни няколко от тезите, които многократно бяха опровергавани. За какво става дума? Първо, какво показва Докладът? За да има по-голяма яснота, защото той е от доста страници, може да погледнете последния абзац, колеги, на стр. 37 от Доклада, защото тази тема за незаконните подслушвания беше тема не само днес, в днешния дебат от парламентарната трибуна, но и много преди това. Даже някои от партиите, които участваха в изборите, изключвам преждеговорившия, много преди това, спекулираха с тази тема. Обявяваха се от парламентарната трибуна за жертва на незаконно подслушване. Докладът на своята стр. 37 казва следното: „През 2020 г. Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства не е констатирало случай на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства, което е добър атестат за дейността на органите, които искат, разрешават и прилагат специални разузнавателни средства.“ Кратко, точно и ясно. С едно изречение – стана възможно всички, които твърдяха, че са незаконно подслушвани, всички, които носеха папки тук и ги размахваха от парламентарната трибуна, говоря за Бойко Рашков – служебен министър и Четиридесет и шестото народно събрание, когато даже се правеха специални анкетни комисии, закрити заседания и какво ли още не, за да се поддържа една мантра жива, че е имало незаконни подслушвания. Е, този доклад опровергава всичко това, и не само това. Може би той отговаря и на въпросите кой, защо и как се е разпоредил по извършване на прилагането на специалните разузнавателни средства, които бяха зададени преди минути от парламентарната трибуна. За всички, които не познават Закона, трябва да се направи уточнение, че единствено и само, единствено се произнася по такова искане на органите, които изрично са изброени в Закона за защита на класифицираната информация. Докладът на Комисията е ясен и по тази тема. Ясен е и по още една тема – как се унищожават веществените доказателствени средства, придобити от специални разузнавателни средства. И тук се обръщам към един от колегите, който твърдеше, че, той в момента не е в залата – господин Иво Мирчев, ако може да влезе и е в Народното събрание, за да ме репликира, който твърдеше, че веществените доказателствени средства се унищожават чрез наводнения. Помните ли? В сградите на ДАНС, в сградите на МВР. Това твърдение подкрепяше и Бойко Рашков. Тогава имаше обиколки по телевизионните студия, в които и други хора, репресирани в кавички, бивши

цялата театрална постановка, която изиграха не само в парламентарната зала многократно, но и в телевизионните студия, беше достатъчна. Този доклад, отново казвам, опроверга всички онези, които твърдяха нещо подобно, че умишлено са наводнени веществени доказателствени средства от изготвени специални разузнавателни такива, че има хиляди, хиляди незаконно подслушвани, ето ги данните, в повече от 45 страници – 47 страници доклад, как и защо, и кой прилага специални разузнавателни средства, как и кой разрешава използването на специални разузнавателни средства и може би за някои, които биха отделили няколко минути, следва да се каже, че трябва да обърнат внимание на това, че не прокуратурата е тази, която най-много е поискала такива разрешения. Напротив, българската прокуратура е поискала около 12% от общия брой на използваните специални разузнавателни средства да бъдат разрешени от българския съд. Така че, уважаеми колеги, считам, че дебатът за промени в законодателството, свързани със специални разузнавателни средства, трябва да се води, той трябва да се води експертно. При всички положения политическата реторика следва да отстъпи място на по експертния дебат и аз ще се надявам, ако има в Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства, когато тя провежда своите заседания, този дебат е лишен от всякаква политическа пропаганда, защото конституционните права на всички български граждани трябва да бъдат защитавани и Народното събрание, респективно Комисията за контрол на СРС-тата, са органите, които са натоварени с подобни очаквания. Благодаря. Нашата парламентарна група ще подкрепи този доклад. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Реплики, колеги, има ли? Не виждам. За изказване Николай Дренчев и след това Петър Куленски.

ДРЕНЧЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Може би малко косвено продължаваме с дебата, който сме имали с госпожа Атанасова в Комисията. В крайна сметка няма как всичко да е „шест“, защото не е всичко „шест“, защото очевидно става въпрос за използване на специални разузнавателни и с политически цели. Малко или много имаме някаква форма на политическа полиция, която разработва политически опоненти, и това е факт по най-различни поводи: борба с ковид идеологията например, антиковид идеологията по точно, или борба срещу неприемането на еврото, влизането в еврозоната. Това са формулирани от ДАНС тези и очевидно някой някъде в някакъв момент решава, че този въпрос, който е чисто политически въпрос и който подлежи на дебати именно тук, в тази зала, и няма нищо укорително или осъдително в това да си за или против ковид идеологията, каквото и да значи това, или да си за или против еврозоната, в един момент се оказва, че от изпълнение заради изразяване на определени виждания в публичното пространство ти се явяваш заплаха за националната сигурност и някой съдия някъде решава, че поради тази причина може да бъдеш подслушван ти, семейството ти, децата ти, кучето ти и всички трафични данни и въобще каквото се ползва. Знаем, че хората, които извършват наблюдения със специални разузнавателни средства, използват думите „влизам в живота му“, защото наистина влизат в живота ни и знаят примерно кога си пускам пералнята и така нататък, всичко, което ползва по някакъв начин интернет в дома ми вдигнал ли съм си щорите, запалил ли съм си лампата и разбира се, къде се намирам. Това не може да бъде на шест. В никакъв случай не обвинявам Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. Очевидно доверявам се, след като казват, че всичко е направено законно, най-вероятно е направено законно, но ние трябва наистина да помислим и да направим такива процедури, при които всеки един от нас се чувства защитен, защото най-старата традиция, това е, че времената се менят и ако днес Вие сте в положение да разпореждате на службите и да дефинирате политическите си опоненти като заплаха за националната сигурност, мислете за времето, когато местата ще се сменят и когато ние ще имаме възможност да дефинираме политическите опоненти като врагове на Родината.

Не виждам. За изказване господин Куленски и след това господин Иван Димитров. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ няма да подкрепим Доклада на Бюрото, тъй като този доклад цели да легитимира подслушванията на протестиращите мирни български граждани през 2020 г. Спомняме си, че тогава Специализираният наказателен съд издаде разрешения за подслушване на същите тези протестиращи мирни граждани, сред които бяхме и ние, колеги, под претекст, че е реализиран съставът на престъпление по чл. 95 от Наказателния кодекс, а именно извършване на въоръжен държавен преврат. Това беше един от доводите ние да искаме закриването на Специализирания наказателен съд, тъй като считаме, че беше използвано като повод за подслушване на български граждани неправомерно и именно защото тези действия на Специализирания съд накърниха нашите конституционни права, именно защото впоследствие този доклад ги легитимира,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Куленски, очевидно и Вие се причислихте към онези репресирани, досега знаехме, че само господин Настимир Ананиев е репресиран, сега се оказва, че и Вие сте репресиран, както и цялата Ви парламентарна група. Бихте ли ми отговорили как разбрахте, че са нарушени Вашите конституционни права? Подавали ли сте сигнал за проверка дали са използвали специални разузнавателни средства по отношение на Вас в лично качество и на някои от парламентарната Ви група? Правена ли е проверка от Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства и какво е установила тя? Последно, аз знам отговора, искам Вие да го заявите от тази парламентарна трибуна. (Ръкопляскания от Ако няма, ще Ви дам на Вас думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Куленски, съгласен съм с Вас, аз лично трудно бих подкрепил такъв доклад, в който пише, само да цитирам няколко от ключовите цифри: „От 5003 дадени разрешения от съдилища за използване на СРС-та, 2798 от тези разрешения са дадени от Специализирания наказателен съд.“

Това за мен показва една наистина интересна тенденция тези СРС-та да се използват през Специализирания наказателен съд за разследвания на организирани престъпни групи. Така както видяхме медийно през 2020 г., този термин – „организирани престъпни групи“, се използваше много широко, точно за да се разследват и да се репресират протестиращи граждани.

Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Куленски, Вие сте наш колега, доколкото знам. Нямам идея от кога, как и колко практикувате всъщност професията на юрист, но това, което подлежи да гласуваме или да не приемем, е Докладът на Комисията, която има за цел да ни каже: има ли незаконни подслушвания и ако има, колко са те. Така че Вие като юрист трябва да правите разлика между законно и незаконно подслушване. Незаконно подслушване е това, което не е минало по съответния раздел от НПК, не са взети съответните решения от съответния съд това значи незаконно подслушване. И според мен тук нямаме разлика с колегата Атанасова за това, че в тази връзка Докладът е ясен 90% искания от полицията и различните сродни служби – ДАНС и така нататък, и 10% от прокуратурата. Тоест няма незаконни подслушвания в този смисъл на думата, в който Вие го казвате. Дебатът, който ние трябва да водим и той е задължителен, е по други параграфи, а именно: кога и при какви условия съдът трябва да разрешава; кога това извънредно средство за събиране на доказателства – извън всичките тези, които са упоменати в НПК, трябва да бъде позволено, защото то не е само подслушване – има проследявания и различни други неща. Ето тема, върху която бихме могли да се обединим и да решим при какви условия да се издава разрешението. И тук не става дума само за Специализирания съд. Напротив, аз трябва да Ви кажа от практиката, а моята е доста голяма, че по лесно се взима разрешение за подслушване от малък съд – Търговище, Разград, Кюстендил, защото мен лично са ме подслушвали и съм виждал такива разрешения от малък съд, отколкото от Специализирания съд или да речем от Окръжния съд във Варна. Другият момент, който трябва да се обсъди и би могъл да бъде предмет на дискусия, за да не се стига до такива внушения за това, че някой е подслушван незаконно, е в какъв срок и каква да бъде ширината. когато подслушваш един човек, с него се подслушват още 500. Защото, ако подслушвате мен, аз говоря на ден с поне 50 човека и се събира информация за тези хора. И на трето място, по отношение на това по какъв начин трябва да се съхранява, защото в момента полицията получава определени данни, които не са за целите на едно наказателно производство. Тя обаче не ги предоставя на наказателното производство, за да се види какво има в тях, защото там има Балачев. БРАНИМИР БАЛАЧЕВ: …страни по делото, ами ги унищожава. Дали ги унищожава с наводнение или по друг начин, това е друга тема. Така че незаконно подслушване няма, но тези теми са предмет на дебат и аз, може би и нашата група ще работим в насока да внесем

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Господин Балачев, благодаря Ви за изнесените данни. Тук в дебата по-скоро се в дебата по-скоро се акцентира върху правната квалификация на деянието, на базата на което се иска допускането на подслушване, а именно това е чл. 95 от Наказателния кодекс преврат, въоръжено въстание. Това е един архаичен текст, който е излязъл от употреба. Мисля, че за последно през 1953 г. е използвана такава квалификация и има такава присъда. Така че нашите аргументи са в насока, че по-скоро под този претекст са легитимирани едни подслушвания на мирни протестиращи граждани. И, да, госпожо Атанасова,

Благодаря Ви, господин Председател! Господин Председател, в разискванията и съответно в репликите и дупликите трябва да направите необходимото да следите за няколко неща. Първо, за непроверени факти или твърдения, изнасяни от тази трибуна. Да, вярно е, че никой не носи някой откровено да лъже – в случая господин Куленски, който твърдеше, че са нарушени конституционните му права и на част от неговата парламентарна група, смятам, че е недопустимо. Обръщам се към Вас, господин Председател, защото всеки, който е чел Доклада, а ние сме съвсем малко хора – убедена съм, защото и това съм проверила, господин Куленски, Вие не сте се разписали в Секретно деловодство, че сте се запознали с Доклада на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, не сте подали сигнал, че са нарушени Вашите конституционни права… ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Към мен, госпожо Атанасова, не към господин Куленски. …и в момента ползвате парламентарната трибуна за това, за което я ползваха едни други преди Вас, които вече ги няма

Господин Колев искаше думата. Заповядайте, господин Колев. След това за изказване Иван Димитров, Елена Гунчева, Тома Биков. Уважаеми дами и господа, аз искам само да Ви обърна внимание, че Докладът е подготвен на база на изискванията, които са заложени в Закона. Неговата цел е да направи максимално видим процеса по прилагането на тези оперативни способи, а те в своята си същност са тайни способи. Идеята на този доклад е да даде максимална информация на обществото как се развиват тези процедури и какво се е случило. Ние сме подготвили Доклада съгласно разписаните в Закона изисквания. Дебат, разбира се, трябва да има. Ние го подкрепяме, и ако имате необходимост от нашето експертно съдействие, ще участваме. Просто искам да се направи разлика от това, какво ние представяме в Доклада съгласно Закона. И друго, което е важно – Докладът все пак е подготвен в началото на 2021 г.

Госпожа Атанасова изключително ловко интерпретира Доклада в посоката, в която всъщност е изгоден на Политическа партия ГЕРБ, но не можем да приравним Доклад от 37 страници на едно изречение. Съгласен съм с колегата, че когато говорим за това дали имаме законни подслушвания, или незаконни подслушвания, трябва да изходим оттам какво означава законно и какво означава незаконно подслушване. Незаконно подслушване е също, когато е незаконен и самият мотив за повдигане на обвинения, тоест повдигане на обвинения, без да са налице съответните доказателства и съответното искане. Докладът по съществото си представлява една статистика в момента, която следва да запознае народните представители – така е представен, с това дали единствено е спазена процедурата. Това, което се изисква – искам едно разяснение за хората, които не са пеналисти и които имат по-малко познания в наказателното съдопроизводство, процедурата е проста и ясна. Прокуратурата е тази, която следва да повдигне обвинение и която съответно иска тези разрешения, и ги иска на база на повдигнато обвинение. Това, което впоследствие проверява съдът, с което също съм съгласен, е, че съдът следва да бъде по-прецизен при даване на разрешенията за подслушване. Но това, което всъщност оценява съдът, е дали органът, който иска подслушванията, има право да иска такива подслушвания, дали обвинението, което е повдигнато, позволява да бъдат използвани специални разузнавателни средства, след което ги разрешават. Тоест Докладът въобще, госпожо Атанасова, не интерпретира това дали едно подслушване е законно, или незаконно и дали е имало данни за това, че са извършени престъпления, и точно престъпленията, за които е повдигнато обвинение. и шестото народно събрание беше създадена нарочна комисия, която в крайна сметка установи, че за огромната част от подслушванията, които са били по време на протестите, всъщност не е имало законен повод а не формален, какъвто е повдигането на обвинение. Нека да сме наясно, че винаги ще бъде законно едно подслушване, когато този, който поръчва подслушването

да поиска от Специализирания съд искане за подслушване и то да не бъде уважено. Прочетете в Доклада колко са отказаните от Специализирания съд искания за подслушване на Специализираната прокуратура и представете на народните представители тези същите данни. Другото, с което се манипулира, е бройката на исканите подслушвания от Специализирания съд. Това, което трябва да сравним, е: каква е бройката на исканите подслушвания от Специализираната прокуратура и образуваните и водените впоследствие наказателни производства на база на тези подслушвания. Тогава ще видите, че ако има заведени 170 или 200 дела в Специализирания съд, подслушванията са хиляди, което е абсолютна индикация за незаконността както на повдигнатите обвинения, така и на проведените подслушвания, което всъщност е една от характеристиките на тоталитарното управление, което, слава богу, беше свалено на последните избори. моля Ви, четете данните такива, каквито са, и недейте да ги интерпретирате и манипулирате съобразно това по какъв начин те по-добре ще се отразят на Вашата политическа сила. Фактите са ясни. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Димитров. Реплики, колеги? Господин Биков, за реплика ли? Заповядайте. Госпожо Кирова, и Вие ли за реплика? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, мен ме учудва, защото Вие сте вторият или третият поред представител на управляващото мнозинство, който смесва протестиращите с криминалния контингент. Защото Специализираният съд е издал 2500 разрешения за подслушване на организирани престъпни групи, които очевидно нямат връзка, или поне аз така мисля, с протестите. Второ, може би сте добър адвокат, аз не знам, но очевидно не сте в час с понятията в политиката. Тоталитаризъм е система в политиката, която изключва изобщо наличието на всякакви други партии. Имайте предвид, че ГЕРБ е управлявала винаги в коалиция, включително и с Вашата формация, тази тоталитарна и този тоталитарен лидер беше и Ваш лидер на правителството. Когато говорите за мотиви за повдигане на обвинение, би ми било интересно как ще коментирате мотивите на Вашия министър на вътрешните работи Бойко Рашков за ареста на господин Борисов? Защото мотивите бяха сигналче на БОЕЦ, сведения от Васил Божков – Черепа, кошаревско свидетелство на Вашия министър-председател Кирил Петков

Защо няма пресконференция днес на този човечец, който, между другото, ще бъде разследван за други подслушвания, проследявания и репресии срещу нашите членове и симпатизанти и ще видите,

СЛАВОВ (ДБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Димитров! Вие много коректно юридически и правдиво политически описахте ситуацията с незаконното подслушване по време на управлението на ГЕРБ. Пропуснахте обаче да кажете, че точно в тази зала, от тази трибуна, колеги, всички чухме, които бяхме в Четиридесет и шестото събрание, Доклада на Специалната комисия за установяване на незаконно подслушване и чухме от тази трибуна над 130 имена, забележете, колеги, на активни политици, на журналисти, на граждански активисти, на обикновени граждани, които бяха подслушвани по искане на Специализираната прокуратура с разрешение на Специализирания съд, както и колегата Куленски каза в началото на дебата, и това стана по време на Вашето управление, колеги. Благодаря, колега Димитров, за правилното поставяне на въпросите.

Благодаря Ви, господин Председател. Колега Димитров, оставам с впечатлението, че изключително много бъркате понятията в наказателното право, защото Законът за прилагане на специалните разузнавателни средства – неговият чл. 12, е категорично ясен – специални разузнавателни средства се ползват по отношение на лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление; лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват от лицата, които изчетох; престъпен характер на извършената дейност; обекти за установяване на самоличност и така нататък. Специални разузнавателни средства могат да се ползват и за опазване на живота и имуществото на лица, когато са дали писмено съгласие за това, и така нататък, и така нататък. Исках да кажа, че отсъства думата „обвиняем“, господин Димитров, от разпоредбата на чл. 12. Освен това по отношение на процедурите, констатирани в Доклада, има ясна и точна статистика кой и колко, говоря единствено и само за българския съд, дали той е специализиран или е окръжен, или е апелативен, надявам се, че няма никакво значение, защото това е българският съд. Надявам се, след като започнахте война с българската прокуратура, която също е от състава на независимата съдебна система, сега няма да започнете ново освободително движение, така както на Росенец, срещу българския съд, който също е част от българската правосъдна независима система съгласно нашата Конституция, господин Димитров. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господин Димитров, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Биков, госпожо Атанасова! Господин Биков, наясно съм, че Специализираният съд разглежда и дела, които са за тежки престъпления, групи и така нататък. Това, което дадох, е като обща бройка, тоест делата, които се разглеждат като бройка, тоест образуваните наказателни производства като бройка в Специализирания наказателен съд, заедно с тези, които са за организираните престъпни групи и тежката престъпност, са около 200 висящи в момента, но мога и да бъркам тук, но плюс минус 50 дела можем да ги сложим. А подслушванията са в хиляди, така че това е нещото, което казах в своето изказване. По отношение на изказването на госпожа Атанасова. Благодаря за поясненията, но нямаше нищо различно от това, което казах аз, а по отношение на това, че сме обявили война на прокуратурата, въобще не сте права. Ние сме обявили война на поръчковата прокуратура, а 90% от прокурорите, които работят по места, са изключителни професионалисти и изключително добри юристи, които реално се борят с престъпността, и никога не сме обявявали на тези хора война, защото в голямата си част от тях са гласоподаватели на „Демократична България“, ако не знаете, и те са едни от многото, които искат

сме обявили, извинявам се, господин Биков, по отношение на тоталитаризма. Никога не съм казал, че сме в тоталитарен строй, а казах, че имахте тоталитарен ръководител. Това са две различни, изключително различни понятия. Благодаря. И аз Ви благодаря, господин Димитров. Госпожо Гунчева, извинявайте, има процедура преди Вас. Господин Куленски, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас и моля следващия път, когато народен представител се опита да въведе в заблуждение аудиторията, Вие да се намесвате. Преди малко госпожа Атанасова каза, че не съм се запознал с доклада на Бюрото, тъй като той бил секретен, а аз не съм се бил разписвал в Секретно деловодство. Госпожо Атанасова, Докладът е наличен на сайта на Народното събрание. Също така е наличен и на сайта на Бюрото, даже е цветен, така че да – права сте, не съм се разписал в Секретно деловодство, но съм се запознал с Доклада, така че моля недейте следващия път да въвеждате в заблуждение залата. Благодаря. (Шум и реплики

Благодаря Ви, господин Председател. Взимам процедура за лично обяснение, защото не въвеждам в заблуждение аудиторията, господин Председател, а позволихте на колега да констатира от парламентарната трибуна, излизайки с един лаптоп, че го правя. Понеже е наложително да се обърна и към колегата поименно, господин Председател, чрез Вас, надявам се да ми разрешите. Процедурата ми е към Вас, е към Вас, и цялата аудитория да е разбрала, имах предвид, че господин Куленски не е подавал сигнал, че е подслушван неправомерно,

нямала изобщо предвид публичния доклад, който, освен че е качен на сайта на Народното събрание, е обявен на сайта на Комисията за контрол на СРС отпреди две години. Благодаря за вниманието, господин Председател. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Без съмнение специалните разузнавателни служби са законен начин за превенция на престъпността и защита на националната сигурност. Проблемът е, когато те се използват за политическа репресия. Преди две години всички, които не бяхме съгласни с управлението на Бойко Борисов, бяхме заподозрени, че сме престъпници и застрашаваме сигурността на държавата, бяхме подслушвани – някои законно, някои незаконно. Без съмнение повече от Вас знаят, че аз също бях подслушвана в този смисъл. Моля колегите да вземат някакви мерки и за качеството на техниката – вече втори телефон ми се развали. този аспект, в който искам да Ви обърна внимание, и никой от колегите, за съжаление, досега не засегна, е, че са подслушвани адвокати. Няма как законно да се подслушват разговори между адвокати и клиенти. Мен могат да ме слушат, аз няма какво да крия. Но когато аз говоря с клиент, той трябва да е сигурен, че никой освен нас двамата не слуша този разговор. Тайните между адвокат и клиент са гарантирани от Конституцията, както и от редица международни актове. Аз в Доклада не видях подобно разграничение, както и не видях да са взети някакви мерки в това отношение. Много от колегите, които бяха споменати, че са подслушвани, включително и в разговорите си със свои клиенти. Това застрашава не само професионалната етика, но и основни права на гражданите по Конституцията, не моите права – на гражданина Елена Гунчева. Застрашават правата на клиентите, които не могат да бъдат сигурни, когато се обадят на адвоката си, че службите няма да ги слушат.

Господин Председател, искам да обърна внимание на голяма част от преждеговорившите, които многократно повториха и приеха за даденост, че всички подслушвания са били законни. Не, не всички подслушвания са били законни. За това нещо има законни доказателства, които Вие като депутати може да проверите.

Когато той беше част от социалдемократическите партии, колкото и да са на брой, вилнееше Цветан Цветанов и имаше многократно, и стотици дела за законни подслушвания. Впоследствие тези същите хора, които бяха подслушвани законно, осъдиха България заради мотивите за това издаване на разрешения за подслушване. Нека да разграничим всички тези неща и нека да не внушаваме, че тази служба, макар и подвеждана от прокуратура, от съд или от който и да е било всичко е било законно. Не, не всичко е било законно, а голяма част от подслушванията, които дори са били законни, пък са в разрез на каквато и да е било друга етика.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ганев, репликата ми е към Вас. Безспорно за всички присъстващи в тази зала контролът върху специалните разузнавателни средства и начинът за тяхното използване е тема, върху която Народното събрание би могло да разсъждава дълго. Всъщност, ако искаме да има някаква промяна, тя трябва да бъде инициирана по ред и начин, какъвто на всички нас като народни представители ни е познат – чрез промяна в българското законодателство. Това обаче, което обсъждаме днес, е Докладът на Националното бюро за контрол на средствата за 2020 г. Изключително много се притеснявам от възмущението, изразено от голяма част от преждеговорившите, за това, че събираните данни, които са цитирани в този доклад, са на базата на издадени разрешения от български съд независимо от това дали е Специализираната прокуратура, или са окръжни съдилища. Имам само един въпрос и той е към Вас. Ако Докладът отчиташе използване на СРС-та по неотложност без разрешение на съд и без искане на прокуратура, щеше ли да бъде прието в тази аудитория? Щеше ли да бъде прието за нормално подобно отчитане и подобно използване на специалните разузнавателни средства? Ако искаме да променим начина, по който те са използвани до момента, имаме тази възможност – затова сме тук, затова сме народни представители.

Госпожо Кирова, ще го кажа пак – беше казано и от доктор Костадинов. Не всички подслушвания са били законни, а Докладът казва точно това, че всички подслушвания са законни. Не, не всички подслушвания са законни. Има надлежни документи, които показват и доказват това. Затова не можем и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепим този документ, който е сложен към днешна дата за обсъждане в пленарната зала.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес по-скоро истините се сблъскват с фактите. Очакваше се да се препотвърдят Вашите революционни истини. Накрая излезе един Доклад, който се оказа доста сух, без големи сензации, без големи бомби. Сега става малко неловко за онези, които и до днес твърдят, че са били репресирани. Тук виждам по-скоро активни борци, отколкото репресирани.

които бяха сформирани на принципа на това, че някой е бил жестоко репресиран от тоталитарния – сега не знам, не било режим, но от тоталитарния лидер, който, между другото, в продължение на два-три месеца пазеше – една една малка група хора имаше на Орлов мост, бяха блокирали – ги пазеха да не ги бият гражданите, които минаваха с колите си и не можеха да стигнат дотам. Имаше и такива ексцесии. Имаше протести, нещо, което, между другото, е съвсем нормално за една демократична държава. Сега обаче започва една неприятна тенденция да се казва, че всяко СРС, всяко подслушване едва ли не е някаква репресия срещу някого. Самите Вие, пак ще Ви повторя: цитирате 2500 подслушвания. Между тях огромната част са са подслушвания спрямо хора от криминалния контингент. Сега, ако започнем да се борим, и Ви съветвам да не го правите, срещу подслушванията, които, пак ще повторя, са издадени със съдебно решение те може да са поискани от министъра на вътрешните работи или от прокурора, но в крайна сметка са валидирани от съдия. Това Ви казва Докладът. Това е част от процедурата и процедурата е спазена. Това не обслужва революционната истина за репресираните, които днес стоят в парламента като едни активни борци и се борят за своята революция, която обаче е умряла. Защото революцията умира бързо. Революционните истини са нетрайни. От днешния дебат, така по-странично като го гледам, виждам как Вие продължавате да живеете в еуфорията на нещо, което вече го няма, защото виждате, че има други проблеми. Затова го няма тук господин Рашков, защото неговото време свърши. Той щеше да бъде тук, сигурен съм, че нямаше да пропусне това, ако в този доклад пише друго, само че той не може да защити в момента собствените си думи, собствените си действия, които бяха подчинени изцяло на предизборната кампания, а не на каузата за справедливост, за по-добър контрол на СРС-тата, за възмездие и така нататък. Две години се говориха какви ли не неща – то не бяха хиляди незаконни подслушвания, не бяха ядене на хора, не бяха магистрали, не бяха какви ли не неща. След всичкото това говорене, напомпване, мачкане – планината се напъна и арестува Борисов по сигнала на БОЕЦ. Толкова Ви беше събирането на доказателства, материали и така нататък! Свидетелство на БОЕЦ, свидетелство на Божков, свидетелство на Кирил Петков – толкоз за Вашите свидетели, за Вашите истини. Те умряха! Умряха преди две седмици официално! Днес каквото и да кажете за подслушването, никой няма да Ви повярва, дори и да кажете в някакви моменти нещо, което е вярно. Единственият призив, който имам към Вас, е да започнем да гледаме на тези въпроси сериозно отвъд лозунгите, отвъд тези предизборни послания, в които те се превърнаха, да седнат и с тях да се занимават юристите. Ако може тази система да стане по-ефективна, нека да стане по-ефективна, но тя няма да Ви донесе повече нищо. Сега ще трябва да си измислите нещо друго, а като гледам, Ви е много трудно, защото е лесно да си измислиш нещо потайно като подслушването. Трудно е да измислиш нещо реално, нещо, което да се види, а това, което се вижда, е това, което каза господин Караджов сутринта. Няма да има пътища, няма да има ремонти на пътища, няма да има нищо! Това Ви го каза Вашият министър! (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, мисля, че единственото, което умира, е надеждата на Вашите избиратели, че ще се върнете на власт че ще ги обезщетите за всички Ваши подтиквания към опити да свалят тази доста стабилна коалиция. Така че, благодаря Ви.

не само ние един друг, а и трети лица, включително от трибуната. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Митев, за мен винаги е удоволствие да Ви слушам. Защото винаги ни давате повод за това да кажем нещо…

което каза господин Митев, е илюстрация на това, което казах преди това, че се живее в някакъв собствен свят, в който нещата са прекрасни, подредени, както каза и господин Митев – коалицията е стабилна, надеждите на ГЕРБ да се върне някога във властта умират. Всичко това е чудесно. Проблемът е, че го мисли само господин Митев и още група народни представители. Всички други, които са извън този свят, а те са някъде около 6 милиона и и половина, виждат нещо друго. Виждат, че няма въпрос, по който да няма скандал вече от няколко дни насам. В този скандал не участваме ние. Между другото, единственото, което успяхте Вие, е да ни изолирате от управлението. Сега сте на път да ни изолирате и от опозицията, Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Тук вече ние само стоим и гледаме. Добре че има такива доклади, та и ние да станем да кажем нещо, да се противопоставим. Иначе не може да вземем ръка. Благодаря Ви.

Господин Председател, благодаря Ви. Процедурата ми е по начина на водене. Ще Ви помоля, когато колеги народни представители правят внушения от тази трибуна, и то смехотворни такива, да ги прекъсвате, а за някои от внушенията е необходимо да се налага и санкция, първо. Второ, преди малко чухме, че предложеният ни доклад, защото предлагам да се върнем по същество – обсъждаме един доклад, който ни е предложен за гласуване – в предложения доклад от преждеговорившите колеги разбрах, че този че този документ е съставен с неверни данни. Ако това е така, предполагам, че това е подсъдно. Ако наистина има неверни данни в този доклад, всеки един, който има конкретна информация за това, а не

Благодаря. И аз призовах да не се обвиняваме един друг, включително трети лица, затова Ви моля да не използвате имената на трети лица, които не са тук. Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Господин Председател, моля да наложите да наложите санкция на народния представител Искрен Митев, а именно по чл. 155, т. 3 от нашия Правилник – порицание, тъй като си позволи не само да обиди една парламентарна група, в случая нашата парламентарна група – на ГЕРБ-СДС, но и българските избиратели. Защото, предполагам добре знаете, господин Председател, че всеки народен представител представлява целия български народ. В този смисъл твърденията на господин Митев, цитирам: „Вие искате да се върнете на власт, за да скриете нарушенията на Закона и престъпленията, които са извършили Вашите избиратели“, са тотално недопустими и по отношение на това, че са изказани от народен представител, и по отношение на това, че са адресирани към една от парламентарните групи, която има избрани 59 народни представители, и по отношение, че са адресирани към българските граждани като гласоподаватели, които са гласували за представляващите ги в Народното събрание народни представители. Моля Ви, господин Председател, вземете мерки, защото, ако досега някой от министрите или от други народни представители си позволяваше подобна волност, то занапред нашата парламентарна група не само ще информира Комисията по етика и конфликт на интереси, но и ще настоява, включително и на Председателски съвет, да се обсъдят строги санкции по отношение на народните представители, които или не разбират Правилника, или не разбират разпоредбите на Конституцията, ако изобщо са я чели, или не разбират своята роля и място в тази пленарна зала. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Аз също апелирах да не използваме квалификации едни към други, включително и към трети лица. Надявам се, че това ще бъде спазвано и без да налагам наказания. „Порицание“ конкретно не мога да наложа, тъй като то е за нарушаване реда на заседанието и създаване на безредие в залата, което, слава Богу, в момента нямаме. Иначе за Комисията по етика – аз мисля, че нямаме в момента Комисия по етика. Мисля, че и без забележка ще постигнем целения ефект, каквото е моето принципно желание. А Комисия по етика мисля, че нямаме в настоящия правилник. Имаше подкомисия в предходния, но сега мисля, че няма.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Както и в случая с процедурата за избор на нови членове на Съвета за електронни медии, така и сега мисля, че пак смесваме понятията и очакваме от органа, който ни представи този доклад, функции, които не са му вменени нито от Закона, нито някой му ги е поставил да ги извърши, тоест да определя законност, незаконност. Това са едни хора, които ни докладват за спазване на процедурите. Големият дебат за това как се изпълват подслушванията, би трябвало да е на съвсем друго място и във връзка с друго законодателство. Очевидно, че това е тема, както и темата за свободата на медиите, която по някакъв начин е чувствителна, травматична за народното представителство, и аз Ви предлагам като управляващи да намерите подходяща в която да я вкараме в тази зала и да стигнем до някакви решения, които, както би казал Гого Лозанов, дано стане отново член на СЕМ, биха разширили територията на смисъла. Защото в момента ние не разширяваме територията на смисъла, използваме ги за традиционна политическа битка, която може да избухне и без всякакъв повод. Този доклад не е повод за такава битка. Той илюстрира едни провалени твърдения от предишния парламент, използвани по време на предизборната кампания, и с това приключва темата. Ние го натоварваме с много повече. Впрочем самият аз съм за подслушванията. Три пъти ми се е случвало. Веднъж даже имам официално извинение от прокуратурата, че е станала грешка, и до ден днешен профилактично поне веднъж месечно набирам другия си телефон с този и чета избрани български поети, защото смятам, че по този начин допринасям за ограмотяването на хората, които слушат. Чета Лилиев, чета Подвързачов, по-редки поети. Съветвам Ви и Вие да го направите. Хубав ден до края! Благодаря. Реплики към Любен Дилов има ли? Няма реплики, добре. Други изказвания има ли? Няма и други изказвания. Прекратявам дискусията.

Преминаваме към гласуване. Гласуваме Проект на решение,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 съгласно който се приема Докладът на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2020 г. Гласували

Благодаря, господин Председател. Репликата ми е към Вас. Бихте ли ми обяснили, наистина не знам, не се заяждам, като не приехме този доклад, какво следва? Нов доклад ли да чакаме, подслушваните не са били подслушвани или са били подслушвани? Наистина не разбирам какво следва от това, че ние не приемаме този доклад?! Мисля, че този въпрос си го задават много хора тук и ако някой знае, моля да каже. Благодаря Ви. това изчерпахме тази точка от дневния ред. Ще изчета съобщението за парламентарния контрол за утре, 8 април 2022 г., след което ще закрием заседанието. Министър-председателят на Република България Кирил Петков ще отговори на едно питане от народния представител Хамид Хамид. Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на два въпроса от народния представител Силви Кирилов. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на пет въпроса от народните представители Йордан Терзийски; Александър Несторов; Николай Нанков и Михаил Илиев; Павлин Кръстев; Байрам Байрам и Адлен Шевкед; както и от Румен Христов. Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще отговори на едно питане от народния представител Мюмюн Мюмюн. Министърът на отбраната Драгомир Заков ще отговори на пет въпроса от народните представители Стоян Таслаков; Благовест Кирилов и Иван Петков; Ангел Георгиев – два въпроса; и Николай Дренчев. Министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще отговори на два въпроса от народните представители Десислава Атанасова и Гюнай Хюсмен. Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на един въпрос от народния представител Цвета Галунова. Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на три въпроса от народните представители Бранимир Балачев; Ивайло Мирчев и Николай Нанков; и Михаил Илиев. Министърът на електронното управление Божидар Божанов ще отговори на един въпрос от народните представители Благовест Кирилов и Иван Петков. Министърът на енергетиката Александър Николов ще отговори на девет въпроса от народните представители Петър Куленски; Рамадан Аталай; Станислав Атанасов и Фатме Рамадан; Мартин Димитров – два въпроса; Христо Терзийски; Теменужка Петкова; Стоян Таслаков; Антоанета Цонева и Красен Кръстев. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 88 въпроса от народните представители

Поради болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Асена Сербезова. С това закривам днешното заседание. Следващото ще се проведе утре от 9,00 ч.